дебатите няма да бъдат завършени. Аз взех думата

по който бяха представени текстовете, защото до Народното събрание са

Това е много

няма нищо общо с разглеждания днес закон. Той изцяло се отнася към закона приет в четвъртък.